Obvestili odsotnih poslankah in poslancih seje ter o vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim! Preden prehajamo na določitev dnevnega reda, bi vas rada samo obvestila, da imamo na balkonu delegacijo iz države Zambije, in sicer gospo podpredsednico Republike Zambije, gospa / nerazumljivo/, ki je po protokolu v Zambiji druga najpomembnejša oseba. Prosim, da jih pozdravimo z aplavzom. Najlepša hvala. Prehajamo na določitev dnevnega reda 87. izredne seje Državnega zbora. Predlog katerega ste prejeli v sredo 23. oktobra s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato vam predlagam, da za današnjo sejo določite dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje in prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Glasujemo.

Predlog odloka je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanimi magistrico Natašo Avšič Bogovič, Jelko Godec, Janijem Prednikom, Janezom Ciglerjem Kraljem, Felicejem Žižo in Ferencem Horvatom. Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavniku predlagatelja, kolegu Tomažu Lahu. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav! Državni zbor je na seji 10. oktobra 2024 sprejel odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. Vprašanje, ki se je bilo mišljeno, da se da na referendum, se je glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?" Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se je določil 14. oktober, za dan glasovanja pa nedelja, 24. november 2024. Posvetovalni referendum, ki ga ureja Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI) se razpiše o vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora, ki so širšega pomena za državljane. Je predhodne narave oziroma državni zbor ga razpiše v primeru, preden predhodno odloči o določenem vprašanju, mnenje volivcev na referendumu pa državnega zbora pravno ne zavezuje. Glede na samo naravo, torej posvetovanje z volivci in namen, ki je neobvezen, postopek razpisa ni podrobneje urejen v ZRLI kot tudi ne v Poslovniku Državnega zbora; slednji ima le splošne določbe, postopek se odvija na podlagi izoblikovane parlamentarne prakse. Za razliko od ustavnorevizijskega in zakonodajnega referenduma, ki sta pravno zavezujoča in namenjena neposrednemu odločanju volivcev, sam institut posvetovalnega referenduma in tudi njegov izid predstavlja predvsem politično posvetovanje in usmeritev, ki je v končnih rokah Državnega zbora, da to vprašanje uredi ali pa tudi ne, bodisi z zakonom ali drugim aktom. Kljub navedenim oziroma dejstvu, da gre za neobvezno politično posvetovanje z volivci, pa je Državni zbor kot državni organ, ki je posvetovalni referendum razpisal, soodgovoren, da zagotovi vse potrebno, da bodo volivci informirani tako, da bodo lahko avtonomno in odgovorno izrazili svojo pravo voljo in tako neposredno sodelovali pri izvrševanju oblasti ter upravljanju javnih zadev kot to določata 44. člen Ustave Republike Slovenije in ZRLI ter tudi Zakon o volilni in referendumski kampanji. Le nekaj dni za tem, ko je stopil v veljavo dan razpisa referenduma, so se v javnosti pojavili očitki o tem, da postopek sprejema odloka ni bil izpeljan pravno korektno oziroma skladno z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi in Poslovnikom Državnega zbora, ker naj bi predhodno vprašanje za posvetovalni referendum predstavljala resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji. Ta je bila obravnavana in sprejeta na isti seji, na kateri je Državni zbor odločil, da se razpiše posvetovalni referendum, po mnenju dela javnosti pa bi morala biti resolucija sprejeta šele po končanem posvetovalnem referendumu. Zamolčano pa je bilo, da so se predlagatelji referenduma o tem vprašanju večkrat posvetovali tudi z nekaterimi ustavnimi pravniki in bivšimi ustavnimi sodniki, ki so bili mnenja, da resolucija kot pravno nezavezujoči akt ni tisti akt, na katerega bi vezali posvetovalni referendum in predlagali spremembo referendumskega vprašanja, ki ne bi več vsebovala omenjene resolucije v referendumskem vprašanju kar je bilo na koncu tudi spoštovano. Ob tem se Državni zbor sooča tudi z več pobudami za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka, o katerih pobudniki zatrjujejo, da je referendumsko vprašanje sugestivno, saj vsebuje interpretacija vprašanja, ki volivcem neposredno sugerira odgovor nanj. Četudi Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju z dne 21. 10. 2024 navaja, referendumsko vprašanje, ki je vsebovano v izpodbijanem odloku je oblikovano v okviru, ki ga določa ZRLI, nanaša se na vprašanje iz pristojnosti Državnega zbora, ki je širšega pomena za državljane, in sicer za oskrbo z električno energijo ter pomeni dodatno politično usmeritev za zakonodajalca. Iz referendumskega vprašanja je mogoče ugotoviti na katero področje urejanja se nanaša oziroma je v njem jasno opredeljen predmet urejanja zakonodajalca, in sicer zagotavljanje oskrbe z električno energijo. Tako oblikovano referendumsko vprašanje je opredeljeno jasno in pomensko določno ter ni sugestivno ali zavajajoče. Upoštevaje navedene razloge se torej postavlja utemeljen dvom, ali se lahko volivci v navedenih okoliščinah informirano, avtonomno in odgovorno odločajo o tako pomembnem dolgoročnem vprašanju nacionalnega pomena, kot je oskrba z električno energijo. Postopka, s katerim se prekinejo referendumske aktivnosti oziroma izvedba že razpisanega referenduma, ZRLI izrecno ne predvideva, glede na to, da se referendumska kampanja še ni začela pa predlagatelji menimo, da je rok za prekinitev referendumske aktivnosti tega posvetovalnega referenduma ustrezen. Hvala. Hvala lepa. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor in za predstavitev poročila odbora dajem besedo članu odbora, Mihi Lamutu. Izvolite. MIHA Hvala. Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo včeraj obravnaval Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. V imenu predlagatelja je poslanec Tomaž Lah v uvodni dopolnilni obrazložitvi med drugim izpostavil, da je Državni zbor sprejel Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, s katerim je za dan glasovanja določil nedeljo, 24. novembra 2024. Poudaril je, da so se le nekaj dni za tem, ko je stopil v veljavo dan razpisa referenduma, v javnosti pojavili očitki o tem, da postopek sprejema odloka ni bil izpeljan pravno korektno oziroma skladno z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi in Poslovnikom Državnega zbora, ker naj bi predhodno vprašanje za posvetovalni referendum predstavljala resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji jedrska energija za prihodnost Slovenije. Ta je bila obravnavana in sprejeta na isti seji, na kateri je Državni zbor odločil, da se razpiše posvetovalni referendum, po mnenju dela javnosti pa bi morala biti resolucija sprejeta šele po končanem posvetovalnem referendumu. Zamolčano je bilo, da so se predlagatelji referenduma o tem vprašanju večkrat posvetovali tudi z nekaterimi ustavnimi pravniki in bivšimi ustavnimi sodniki. Ti so bili mnenja, da je resolucija kot pravno nezavezujoč akt ni tisti akt, na katerega bi vezali posvetovalni referendum, in predlagali spremembo referendumskega vprašanja, ki ne bi več vsebovala omenjene resolucije o referendumskem vprašanju. Ob tem se je Državni zbor soočil tudi z več pobudami za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka, v katerih pobudniki zatrjujejo, da je referendumsko vprašanje sugestivno, ker naj bi vsebovalo interpretacijo vprašanja, ki volivcem neposredno sugerira odgovor nanj. Četudi Zakonodajno-pravna služba v svojem mnenju z dne 21. 10. 2024 navaja, da je referendumsko vprašanje, ki je vsebovano v izpodbijanem odloku oblikovano v okviru, ki ga določa ZRLI. Poudaril je, da se upoštevaje navedene razloge postavlja utemeljen dvom, ali se lahko volivci v navedenih okoliščinah informirano, avtonomno in odgovorno odločajo o tako pomembnem dolgoročnem vprašanju nacionalnega pomena, kot je oskrba z električno energijo. Postopka, s katerim se prekinejo referendumske aktivnosti oziroma izvedba že razpisanega posvetovalnega referenduma, sicer Zakon o referendumu in ljudski iniciativi izrecno ne predvideva in ureja, a je, upoštevaje pravno logiko in naravo posvetovalnega referenduma, po mnenju pravnih strokovnjakov to mogoče storiti, in sicer le z enakim aktom, s katerim je bil referendum razpisan. Zato je v ta namen vložen ta predlog odloka. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da ZPS k predlogu odloka z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno tehničnega vidika nima pripomb. V zvezi z obrazložitvijo predloga odloka pa je opozorila, da ob navedbi mnenja ZPS z dne 21. 10. 2024 ni jasno navedeno, da gre za mnenje, ki pomeni predlog odgovora DZ kot nasprotnega udeleženca v postopku pred Ustavnim sodiščem, v skladu z 265. členom Poslovnika Državnega zbora, v katerem stranka v postopku navaja argumente, s katerimi dokazuje, da pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti akta ni utemeljena. Sledila je kratka razprava, v kateri je bila s strani Poslanske skupine Levica izražena podpora predlogu odloka, ki bo ustavil izvedbo posvetovalnega referenduma. Izpostavljeno je bilo, da so v poslanski skupini ves čas zagovarjali stališče, da ne podpirajo razpisa posvetovalnega referenduma v trenutku, ko še ni na razpolago dovolj dovolj informacij. Ob tem je bilo poudarjeno, da to ne pomeni, da v stranki izrecno ne podpirajo gradnje JEK 2, temveč da so v stranki mnenja o tem deljena. Za lažje odločanje volivcev o tako velikem projektu je po njihovem mnenju treba torej zagotoviti vse navedene ključne podatke, dokončno odločitev o projektu pa sprejeti na zakonodajnem referendumu. Podporo predlogu odloka, ki bo ustavil izvedbo posvetovalnega referenduma, je izrazil tudi poslanec magister Miroslav Gregorič. Po razpravi je odbor glasoval o obeh členih predloga odloka skupaj in ju sprejel. Ker k predlogu odloka na matičnem delovnem telesu amandmaji niso bili sprejeti, odbor Državnemu zboru predlaga, da predlog odloka sprejme v predloženem besedilu. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolegica Nataša Sukič. Izvoli. Hvala, predsedujoča, za besedo. Lep pozdrav! Začnimo pri bistvu, Teš 6 je bil rob in je svarilo za JEK 2. Iz te premise smo ves čas izhajali v Levici, ko smo svarili tako imenovano jedrsko koalicijo, naj se projekta JEK 2 loti zares transparentno in naj ne išče bližnjic in bianko menic, ki bi izigrale ljudi, državo pa morda potisnile v novo korupcijsko afero, ki bi lahko potencialno bila desetkratnik zgodbe Teš s čimer bi državo lahko prignali tudi na rob bankrota - v stanje, ko za socialno državo, za zdravstvo, za šolstvo, za pokojnine, za minimalno socialno varnost ljudstva v imenu histerizacije okrog energetske prihodnosti in samooskrbe ne bi ostalo nič. Po nedavnih razkritjih referendumskih nepravilnosti sta SDS in NSi napadli z vsemi topovi prav nas, Levico. Naj pri tem citiram izjavo naše koordinatorice stranke Aste Vrečko (navajam): "Slišim, da nas SDS in NSi zaradi razpleta za JEK 2 referendumom naslavljata z radikalno levico, ker želimo transparentnost ter informirano in demokratično razpravo. Verjamem, da se desnici, ki je v službi kapitala, zdijo naša stališča nekaj radikalnega, ampak mi smo na strani ljudi, na strani transparentnosti in na strani tega, da kot družba sprejemamo informirane odločitve.

Tudi tam je bila skorajda vsa politika poenotena, pa zdaj vidimo kaj se je zgodilo in kaj ima posledice še danes." Konec navedka. Po razkritjih na javni televiziji stranke ena za drugo umikajo podporo zavajajočemu referendumu o JEK2. Ves čas smo v Levici jasni, šlo je za vsebinsko prazen referendum, po vrhu vsega še z navijaško formuliranim sugestivnim vprašanjem, ki bi služil kot bianko menica za novi TEŠ6 in ki bi bil že v izhodišču potencialno vsaj desetkratnik te zgodovinske korupcijske blamaže. V Levici pozdravljamo pristanek na umik referenduma, ki smo mu v takšni obliki ves čas nasprotovali. Da se razumemo, še vedno menimo, da mora biti odločitev za drugi blok v Krškem predmet referendumske odločitve, ampak takšne, kjer vprašanje ne bo zavajajoče in kjer bo jasno, kako močno elektrarno naj bi gradili, koliko naj bi ta stala, kdo bo to financiral in kakšna bo cena elektrike iz tega objekta. elektrike med elektrarne med gradnjo močno zraste, ni naša izmišljotina. To potrjujejo izkušnje z gradnjo jedrskih elektrarn iz tujine. HinkleyPointSi(?) iz 24 na 46 milijard funtov, Wokel(?) 3 in 4 iz 6,1 na 30 milijard funtov, Flamanville(?) iz 3,3 na 19,1 milijarde, Olkiuto3(?) s 3 na 12 milijard evrov, dva nova bloka VisiSummer(?) v ZDA so ustavili leta 2017 zaradi naraščajočih stroškov, potem ko so že porabili devet milijard dolarjev. Odločitve za posvetovalni referendum v Levici, kot rečeno, nismo podprli, ne, ker referendum o splošni resoluciji o rabi jedrske energije in gradnji drugega bloka ni smiseln, ampak ker najprej potrebujemo odgovore na jasna vprašanja, ponavljam, koliko nas bo gradnja stala, kako močan reaktor bomo zgradili, ali bo v projekt vključena tudi sosednja Hrvaška, kakšne cene električne energije lahko pričakujemo in tako naprej. To so osnove, če naj ljudstvo o JEK2 povprašamo. Izkušnja Teš6 nas namreč uči, brez jasnih in preverljivih informacij bomo še enkrat zavedeni. Lobističnih interesov, mednarodnih in lokalnih, tako kot pri termoelektrarnah tudi pri jedrski energiji ne manjka. Oddaja Tarča je v četrtek, 17. oktobra 2024, marsikaj razkrila. Prijatelj, okoljski aktivist, mi je potem, ko se je jedrska koalicija dobesedno v nekaj urah odločila posvetovalni referendum umakniti, takole komentiral, citiram: "Torpedo neznanega pirata je zadel luksuzno križarko na jedrski pogon. Luknja, ki jo je naredila eksplozija, je razkrila vso podpalubje skrito za bliščem besed o čistosti, trajnosti in ekonomski upravičenosti tega projekta. Ko se je jedrska koalicija zavedala, kaj se je zgodilo, se je politična podpora posvetovanju z ljudstvom naglo ohladila. In začel se je brezglavi beg iz ladje z imenom posvetovalni referendum o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo." Konec navedka. Ve se, kdo je tisti, ki je vedno prvi zapustil potapljajočo se ladjo, glavni dirigent te žalostne zgodbe, pobudniki posvetovalnega referenduma in akterji, ki jim transparentnost ni ravno blizu, o čemer smo se v preteklosti lahko že ničkolikokrat prepričali, stranka SDS. Takoj zjutraj 20. oktobra so se v SDS zavzeli za odpoved referenduma, navajam: "Ker bi odločanje v teh razmerah imelo dolgoročno negativne posledice, tako za državo kot za ljudi in bi povzročilo velikansko škodo, ki je v prihodnosti nobena vlada ne bo mogla popraviti. Referendumsko vprašanje se je zmanipuliralo, vladajoča koalicija, ki nosi največjo odgovornost pa ni enotna in tako naprej." Konec navedka. Tako je poudaril njihov poslanec Zvonko Černač. In če bo do referendumske kampanje prišlo v njej ne bodo sodelovali in bodo pozvali ljudi, naj se ne udeležijo referenduma. Razmere, o katerih so govorili, so razmere, v katerih je njihov netransparenten lobistični projekt ugrabitve države obsojen na zavrnitev s plebiscitarno večino, in tega so se v resnici ustrašili. Pa se vrnimo k njihovemu zanimivemu argumentu: 5. TRAK: (VP) 14.20 (nadaljevanje) ker politika ni enotna. Krivec je seveda nepokorna Levica, ki se nikdar ni priključila jedrski koaliciji. Smešno. Kot da tega, da nismo zraven, niso vedeli že ves čas, pa so gladko pritisnili tipko za odlok o posvetovalnem referendumu. Ostale stranke jedrske koalicije so se na SDS-ov poziv k umiku posvetovalnega referenduma odzvale nemudoma in vse po vrsti odpoved referenduma potrdile. 11. aprila je potekal neformalni sestanek v Državnem zboru. Zvočni posnetek sestanka, ki ga je dne 17. 10. 2024 objavila oddaja Tarča, kaže, da so imeli politiki očitne težave s tem, kako politično zagotoviti podlago za izvedbo projekta JEK 2, še preden se bodo o projektu na referendumu odločali volivci. Posnetki z dne 11. aprila kažejo, da so glavni zagovorniki projekta izgradnje JEK 2 dobro vedeli, da bodo s sprejetjem resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, še preden bi bili znani rezultati referenduma, to podlago imeli, s čimer so v bistvu izničili voljo ljudstva. Da je temu tako, jim je na sestanku predstavil sekretar Državnega zbora. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi namreč določa, navajam: "Državni zbor lahko razpiše posvetovalni referendum, preden končno odloči o posameznem vprašanju". Sekretar Državnega zbora je zelo jasno poudaril, da tudi v primeru, da bodo omembo resolucije, ki je bila v prvotnem predlogu eksplicitno omenjena, črtali iz vprašanja, to ne bo spremenilo dejstvo, da lahko Državni zbor o predlogu resolucije odloča šele po razglasitvi referendumskih rezultatov in nikakor ne prej. Opozoril je, da je treba izhajati iz tega, da se ne gleda aktov samo po naslovu ampak po dejanski vsebini, pri čemer sta oba predloga, tako resolucija kot razpis posvetovalnega referenduma vsebinsko povezana. Pri tem je zelo povedna tudi izjava poslanca SDS Tomaža Lisca. Navajam: "Resolucija je en akt, ki govori o prihodnosti ne glede na to ali imamo referendum ali pa ga nimamo in ali se bo na referendumu izrazila ljudska volja za ali pa proti". Tako. Projekt JEK 2 po mnenju mnogih uglednih strokovnjakov in širokega nabora civilnodružbenih organizacij predstavlja ogromno finančno tveganje za državo. Poleg tega JEK 2 kot vsaka druga jedrska elektrarna predstavlja tudi veliko okoljsko, prostorsko in sploh široko družbeno tveganje. Pozivi k zaustavitvi hitenja s projektom so bili v preteklega pol leta številni. K temu smo ves čas vztrajno pozivali tudi v Levici, a jedrska koalicija se je na vsa ta opozorila in vsa potencialna tveganja požvižgala. Edino tveganje, ki so ga prepoznali, je bilo, da projekt na referendumu morda ne bi dobil podpore ljudstva, zato so preventivno sprejeli resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, ki omogoča izpeljavo projekta JEK 2 pa če imamo o tem referendum ali ne, kot je to popolnoma jasno in nedvoumno povedal poslanec SDS Lisec. Skratka posvetovalni referendum bi bil, če ravno ni zavezujoč, samo še pika na i, bianco menica za tisto vlado v prihodnosti, ki bo takrat na oblasti, ko se bo gradnja drugega bloka realizirala. Spoštovani. Danes sprejemamo Odlok o razveljavitvi Odloka o razpisu referenduma, ki ga bomo v Levici seveda podprli zato, ker je tako prav, zato, ker do odloka o posvetovalnem referendumu z zavajajočim vprašanjem brez potrebnih osnovnih informacij za ljudstvo in po tem, ko je resolucija, ki je podlaga za izvedbo JEK 2, že bila sprejeta, sploh ne bi nikdar smelo biti, zato, ker tudi pravnih mnenj ustavnih pravnikov, ki naj bi bila v podporo temu referendumu, nismo nikdar videli, in seveda tudi zato, ker smo navsezadnje prav mi v Poslanski skupini Levica temu referendumu edini v Državnem zboru nasprotovali že od vsega začetka. Hvala lepa. Hvala. Miha Lamut bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Ponovno hvala. Spoštovani. V Poslanski skupini Svoboda smo večkrat javno izpostavili, da mora odločitev o energetski prihodnosti Slovenije temeljiti na podlagi vključujočega in transparentnega procesa. 6. TRAK: (SC) – 14.25 (nadaljevanje) oblikovanja zakonodaje in energetskih politik. In mora upoštevati voljo ljudstva, ki se manifestira preko mehanizma neposrednega odločanja torej referenduma. S tem namenom smo se tudi aktivno vključili v postopke priprave vseh potrebnih aktov za izvedbo posvetovalnega referenduma, ki bi stroki in politiki podal jasen signal o tem, ali se slovenska javnost z začrtanimi smernicami razvoja energetskega koncepta v prihodnosti strinja ali ne. Po sprejeti odločitvi prvotnega predlagatelja pa smo v Poslanski skupini Svoboda opravili poglobljen razmislek o smiselnosti nadaljevanja postopkov za izvedbo posvetovalnega referenduma ter sprejeli odločitev, da bi nadaljevanje postopkov v trenutnih razmerah izničilo vse do sedaj izvedene aktivnosti in prizadevanja te vlade, ostal pa bi tudi utemeljen dvom o legitimnosti izvedenega posvetovalnega referenduma, ki pa tudi med političnimi strankami ne bi užival niti minimalne podpore. V Poslanski skupini Svoboda bomo iz navedenih razlogov Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo podprli. Bi pa na tem mestu izrazil eno kritiko o neobjektivnem in necelovitem poročanju, ki je v javnosti ustvarila vtis, da so bile vse sprejete odločitve o postopkih sprejemanja tako Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji Jedrska energija za prihodnost Slovenije kot tudi predloga za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, plod samovoljnega odločanja predstavnikov ljudstva. Namerno so namreč bili zamolčani izvedeni posveti s pravnimi strokovnjaki in zamolčana pridobljena pravna mnenja s strani predsednice Državnega zbora, vse z namenom zagotavljanja zakonitosti postopkov razpisa posvetovalnega referenduma. Na podlagi načina poročanja je v javnosti tako zavladalo prepričanje, da je Državni zbor že s sprejetjem omenjene resolucije in dogovori med parlamentarnimi strankami, predlagatelji posvetovalnega referenduma, sprejel odločitev o gradnji JEK2 in da odločitev volivcev na posvetovalnem referendumu ne bi imela nobene teže oziroma predstavlja zgolj legitimacijo že vnaprej sprejetih dejstev. Poslanski skupini Svoboda se zavedamo dejstva, da je zaupanje javnosti v luči nedavnih dogodkov trenutno skrhano. O tem bo seveda odločala javnost. Naša naloga pa je, da z vsemi nadaljnjimi aktivnostmi povrnemo in okrepimo zaupanje v naše delo. Nadaljnje aktivnosti bodo tako usmerjene v pripravo Zakona o JEK2, ki bo vseboval določila o vzpostavitvi projektnega podjetja, določa postopke strateškega odločanja na tem projektu samem, določila o nadzoru nad projektom, vključno s civilnim nadzorom ter določila vezana na specifike projekta pri različnih procesih in postopkih, vse z namenom, da se prepreči ponovitev okoliščin v povezavi z gradnjo nekaterih sorodnih energetskih projektov v preteklosti. V luči danih zavez, katerih cilj je informirana in avtonomna odločitev državljank in državljanov, pa bo Vlada nadaljevala s pridobivanjem vseh potrebnih informacij, analiz in strokovnih mnenj in bo projekt do sprejema dokončne investicijske odločitve vodila na pregleden, strokoven in učinkovit način. Hvala lepa. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je naslednja, je v njenem imenu kolega Zvonko Černač. Izvolite. Lep pozdrav vsem prisotnim. Zdaj, če komu še do danes ni bilo jasno kdo stoji za nezakonitim snemanjem v parlamentu 11. aprila letos, kar bi bil v vsakem evropskem parlamentu prvovrsten škandal in če do danes še komu ni bilo jasno, kdo je scenarist Tarče z dne 17. oktobra, po moje, po današnjem stališču vedno bolj radikalizirane Levice, dileme ni več. Slovenija se je pred 20 leti odločila za nadaljevanje uporabe jedrske energije tudi po prenehanju obratovanja prvega bloka jedrske elektrarne Krško. Drugi blok jedrske elektrarne Krško je umeščen v številne državne strateške dokumente sicer pred tremi leti zanj ne bi bilo izdano energetsko dovoljenje? Ponovno opredelitev drugega bloka v resoluciji o miroljubni rabi jedrske energije, ki jo je parlament sprejel nedavno, 7. TRAK: (NB) – 14.30 (Nadaljevanje) torej ni pomenila nobene nove odločitve, ki naj bi izničila rezultate posvetovalnega referenduma, ki je bil razpisan po sprejemu resolucije, kot so to problematizirali v Levici, tako na na zaprtem sestanku kot javno na seji odbora in potem v parlamentu, kjer so iste stvari, kot so jih problematizirali na zaprtem posvetu, ponovili tudi javno, in s čimer so pač manipulirali scenaristi zadnje Tarče. Razvoj projekta drugega bloka jedrske elektrarne Krško je prišel do točke, ko bo potrebno za nadaljevanje priprav projekta nameniti bistveno, bistveno višja sredstva kot doslej. Tako velikega projekta brez širšega družbenega soglasja tudi ni mogoče uspešno zaključiti. Vse to so bili razlogi, da je Slovenska demokratska stranka januarja predlagala izvedbo referenduma o tem vprašanju. Na sestanku, ki ga je takrat sklical predsednik vlade gospod Golob, so se vse parlamentarne stranke ja, gospa Sukič, tudi vaša tudi, Levica, gospa Asta Vrečko, je bila tam prisotna in ne drži, kar ste povedali danes, da ste že od vsega začetka referendumu nasprotovali, strinjali z razpisom posvetovalnega referenduma, niso pa se strinjali z datumom, ki je bil predlagan predlagan s strani Slovenske demokratske stranke evropske volitve, ki so bile letos in v kolikor bi naš predlog takrat bil sprejet, bi bila ta zgodba danes že za nami. Po zaključenih usklajevanjih v okviru katerih se je tudi spremenilo prvotno referendumsko vprašanje in datum izvedbe skupnega predloga potem ni podprla Levica, zato so nov predlog za razpis posvetovalnega referenduma vložile Gibanje Svoboda, Socialni demokrati SDS in Nova Slovenija, SDS pa je svoj prvotni predlog umaknila. Tudi novo vprašanje je po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora opredeljeno jasno in pomensko določno in ni sugestivno in ni zavajajoče, Zadnji dogodki pa so pokazali, da je minister, odgovoren za energetiko, Bojan Kumer podpisnikom in projektu Jek 2 samemu zabijal številne avtogole. Njegove izjave o tem, da si državljani zaslužijo potrebne informacije in čakajo, da dobijo odgovore o vrednosti investicije, oprostite, mar ni minister, odgovoren za energetiko, tisti, ki naj bi jim te odgovore dajal? Nadalje je njegova izjava o tem, da je taka investicija lahko izjemno veliko tveganje in pokoplje državo, nadalje njegova izjava, da bo vsako slovensko gospodinjstvo ta investicija obremenila 17 tisoč do 18 tisoč evrov, in da bi bilo morda smotrno ta denar dati gospodinjstvom, da si vsak zagotovi svoj vir energije in tako razogljičimo celo Slovenijo, spoštovani, vse te in številne druge izjave in dejanja ministra Kumra so izjave in dejanja nevladnikov. Tistih, ki projektu Jek 2 ves čas nasprotujejo. Ampak to še ni vse. Ta isti minister je ravno v času priprav na izvedbo referenduma o Jek 2 lansiral zgodbo o katastrofalnem vodenju projekta Teš 6, ki se lahko ponovi pri Jek 2 v bistveno večjem obsegu, in seveda so ti isti takoj to zgodbo napihnili, danes smo jo slišali tudi v stališču Levice, desetkratnik te nesrečne zgodbe bi bil Jek 2. Šele v zadnjih dneh pa smo izvedeli, da ima minister, odgovoren za energetiko, Bojan Kumer, že vsaj dva meseca v predalu analizo o alternativnih scenarijih glede energetske oskrbe oziroma oskrbe z električno energijo Slovenije v prihodnosti, in očitno ta analiza mu ravno ne gre na roko oziroma tistim, ki stojijo v ozadju, ker v kolikor drži to, o čemer danes poročajo nekateri mediji, potem je ta analiza za nevladnike, ki so jo zahtevali, zelo neugodna, saj dokazuje, da stabilne in cenovno dostopne oskrbe z električno energijo v Sloveniji v prihodnje brez drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško ni mogoče zagotavljati, in da bi bil scenarij, ki bi temeljil samo na obnovljivih virih energije vsaj dvakrat, če ne celo trikrat dražji od kombinacije obnovljivih virov energije in drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško. Poleg tega bi scenarij, ki bi temeljil samo na obnovljivih virih energije, pomenil bistveno večjo nestabilnost pri oskrbi z električno energijo. In v kolikor to drži kar sem povedal, minister Kumer pa je študijo dva meseca skrival pred javnostjo, bi moral odstopiti včeraj. Minister mimo tihe podpore predsednika vlade seveda tega ne bi počel. V tej smeri je pomenljiva nedavna izjava gospoda Goloba o tem, da je SDS ta referendum izsilila. Posvetovalni referendum se lahko razpiše samo v primeru, če se s tem strinja parlamentarna večina.

Torej, spoštovani, v takih okoliščinah še posebej pa v okoliščinah, ko minister, ki je odgovoren za področje energetike v Vladi, razburja javnost s špekulativnimi in manipulativnimi navedbami, razburja javnost z retoriko OV aktivistov, na drugi strani pa skriva podatke in kot odgovoren za področje energetike ne da na mizo vseh relevantnih informacij, bi v referendumski kampanji spremljali politično kampanjo levo zelenih skrajnežev, ne pa soočenja argumentov za ali proti nadaljevanju uporabe jedrske energije za proizvodnjo električne energije tudi v prihodnje. Izvedba referenduma v takih okoliščinah bi bila neodgovorna,

Izrekel je trditev, ki je zrela za kazensko ovadbo. Kdo je snemal, preiskuje policija, organi. In ko bo jasno, kdo je snemal, bodo sporočili organi. V tej državi še nikdar nihče ni bil kriv, preden stvari niso bile dokazane. To je popolnoma kazniva izjava. In to je izjavil človek, ki je del stranke, ki je pomočila prst v marmelado, in zdaj s prstom išče, kaže v nas in išče žvižgače pri nas. Tako lepo prosim, spoštovani kolegi iz SDS, umirite svoje konje. Najprej naj se stvari dokažejo. Kajti jaz lahko prav tako domnevam, da ste pa morda vi, od katerih se odbije čisto vsaka afera pod tem soncem, to zakuhali zato, da ste blamirali morda partnerice iz vladajoče koalicije; morda pa res, kdo bi vedel. Ali pa kdo drug, navsezadnje so bili tam mikrofoni. Ne vemo. Torej počakajmo na izide preiskave. Prosim, da mu izrečete opomin, ker tole je pa preseglo vse meje. Hvala. Hvala lepa. Bom takoj vam dopustila tudi postopkovno. Naj tu samo interveniram: zvočno snemanje neformalnega pogovora v prostoru Državnega zbora je seveda kaznivo

čustveno razburjenost, tudi sama sem včasih, pa sem deležna marsičesa, tudi laži v nekih medijih in ne vem kaj. Tako prosim, da se malo umirimo. Bi pa na tem mestu z vso odgovornostjo pa jaz povedala, resolucija, ki je bila sprejeta, smo takrat oziroma sem tudi jaz zelo odgovorno sprejela pravno mnenje, da gre za nezavezujoč politični akt, ki nima veljavnih pravnih posledic, in je prevladalo mnenje, da to ni končna odločitev v smislu 28. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. In bom še naprej to tudi zagovarjala, ker menim, da je tako tudi bilo prav in da Državni zbor - bom takoj vam dala besedo - ni pri tem storil nobene kršitve. Tako da bo jasno za vse poslanke in poslance. Zdaj moram dati besedo še kolegu Kordišu, potem kolegu Černaču in potem vam, kolegica Sukič, postopkovno. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Nisem kriminalist, mi pa ni treba čakati zaključka policijske preiskave, da bi vedel naslednje: na vsaki snemalki, sploh pa na kakšnem telefonu, je najčistejši zvok tistega, ki govori najbližje mikrofonu...

to doživljati na svoji koži. Tako prosim, nehajmo s tem. Nehajmo s tem. Policija se bo s tem ukvarjala in bo tudi odkrila, verjamem, storilca. Kolega Černač, imate vi zdaj postopkovno? Izvolite. Ja, kolega Kordiš, tehnologija je v zadnjih letih napredovala, tako da... Ampak oglasil sem se zaradi tega, ker jaz nisem nikogar obtožil. Povedal sem, da po današnjem stališču Levice - preberite si ga ali pa poslušajte si ga še enkrat ni glede tega nobene dileme več. Želel sem povedati točno tisto, kar je bilo 9. TRAK (VI) 14.40 (nadaljevanje) povedano s strani predsednice Državnega zbora, zaradi tega ne bom ponavljal. Bi pa prosil, glede na to, da je poslanka, podpredsednica Državnega zbora, Sukič, zlorabila ta postopkovni predlog, da ji daste opomin, enako kolegu Kordišu.

in kar je poslanec naredil, je kriva obtožba. Govori kar tako iz svojih populističnih nagibov in iz genov svoje stranke, ki so enostavno prežeti s populizmom in zavajanjem in to je to, spoštovani kolega. nehajte res krotovičitice. In to naše današnje stališče je točno tako kot je že ves čas, prav nič novega niste izvedeli. In da vladajoča politika ni enotna,

razlagate ni namenjen opomin, ker vi ga morate dobiti, ker ste zlorabili Poslovnik. Temu je pač namenjen nek drug mehanizem, imate ga v rokah, sprožite ga, če menite, da je karkoli narobe proti meni, ne obremenjujte pa s tem Državnega zbora in ne vodstva tega Državnega zbora. PREDSEDNICA MAG.

Spoštovani vsi. Včeraj je moj poslanski in strankarski kolega, Jožef Horvat, v zvezi z referendumom o drugem bloku jedrske elektrarne dejal: "Kolegice in kolegi, zavozili smo." Danes ponavljam nekoliko spremenjeno izjavo: Kolegice in kolegi, zavozili ste. Zakaj? Nova Slovenija je v zvezi z drugim blokom jedrske elektrarne od samega začetka, kot se sedaj izkazuje, edina igrala z odprtimi kartami. Brez fige v žepu smo na podlagi mnenj energetskih strokovnjakov in našega gospodarstva vseskozi zagovarjali stališče podprto z izračuni, da je najboljša opcija glede energetske neodvisnosti naše države in doseganja podnebne nevtralnosti, varianta z OVE in jedrsko energijo. Kot primer si lahko vzamemo Nemčijo in Francijo. Prva je vložila 700 milijard evrov v tako zvano obnovljive vire energije, minimalno zmanjšala izpuste in imajo drago elektriko. Francija pa bistveno drugače, jedrska energija, veliko zmanjšanje izpustov CO2 in ugodne cene elektrike. V Novi Sloveniji smo svojo zavezo potrdili tudi na kongresu stranke pred tednom dni v Škofji Loki s sprejemom kongresne izjave. V omenjeni izjavi o jedrski energiji z naslovom Jedrska energija je ključna za energetsko neodvisnost Slovenije je izpostavljeno, da Nova Slovenija podpira projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Ta mora biti izveden pregledno, na strokovnih osnovah, vanj morajo biti vključeni tudi zasebni partnerji. Na posvetovalnem referendumu o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizko ogljično električno energijo volivce pozivamo, da podprejo nadaljnje aktivnosti za izvedbo projekta drugega bloka jedrske elektrarne. Jedrska energija je namreč ključnega pomena za energetsko neodvisnost Slovenije. Prav tako brez jedrske energije zeleni prehod z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov ni vzdržen. Po mojih informacijah je bilo izvedbi in potrditvi vprašanja na referendumu v zadnjih mesecih naklonjenih preko 80 od 90 poslancev. Kako je torej možno, da se je v tako kratkem času, tako rekoč čez noč za 180 stopinj spremenilo stališče?

V javnosti se pojavljajo različni razlogi za preobrat, omenil bom tri: tako imenovano skrivno dogovarjanje, kot drugo preslabo obveščenost in kot tretje nevarnost korupcije oziroma nevarnost ponovitve TEŠ Kot prvo, problem naj bi bil dogovarjanje predstavnikov vseh parlamentarnih strank o izpeljavi referenduma. Kje je tu problem? Ali nismo od državljank in državljanov poslanci dobili nalogo, da skupaj iščemo najboljše rešitve za državo, ki bodo vsebinsko in pravno ustrezne? Zagotovitev naše skupne energetske neodvisnosti je prav gotovo eno takih za naše državljane in gospodarstvo ključnih strateških vprašanj. Preslaba obveščenost; dejstvo je, da je še dva tedna, še teden nazaj, velika večina državljank in državljanov po meni znanih podatkih podpirala gradnjo jedrske elektrarne Tudi gospodarstvo preko Gospodarske zbornice Slovenije in posameznih gospodarskih združenj odkrito podpirajo ta projekt, skupina slovenskih gospodarstvenikov je tudi javno izrazila interes za sofinanciranje izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne, kar bi po mnenju Nove Slovenije še povečala transparentnost izvedbe investicije. Kdo ni priskrbel podatkov ali ima za to skrivanje podatkov razloge, se sprašujem. Eden od upravičenih pomislekov je zame zagotovo dejstvo, da je minister Kumer dva meseca držal držal v predalu Elesovo analizo o alternativnih scenarijih, ki so jo zahtevali nevladniki. Ta dokument zagotovo vsebuje pomembne informacije za odločanje na referendumu. Analiza je menda jasno pokazala, da je scenarij jedrske energije plus obnovljivih virov energije najboljši scenarij razvoja strategije energetske neodvisnosti, je bistveno ugodnejši kot scenarij čiste OVE, ki je tako rekoč neizvedljiv, in ugodnejši od scenarija obnovljivih virov energije in plina. V tem primeru gre za skrivanje pomembne informacije. Komu je to v prid? Morebiti lobiju, ki podpira solarizacijo oziroma po svobodnjaško razsvetljenje. Ali pa je to mogoče v interesu plinskega lobija katera država pa je največji plinski lobist na svetu, pa je vsem jasno. Vsem je v zadnjih letih tudi jasno, kam vodi energetska odvisnost od te države. kot tretje, možnost korupcije. V ospredje je prišla bojazen, da se ponovi zgodba iz TEŠ 6. Namenoma ali je zgolj slučajno, da se je ta žalostna zgodba začela ponovno vrteti prav zdaj? Prepričan sem, da če država ni sposobna takega velikega in pomembnega projekta peljati transparentno, bi bilo najbrž bolje, da je, da jo, države namreč, sploh ne bi imeli. Zagotovo pri nezaupanju ljudi nosi veliko, največjo odgovornost prav vladajoča koalicija. Spoštovani, ljudje vam ne zaupajo in to je slab znak. Čas bi bil, da se vprašate zakaj veliko neizpolnjenih obljub, čudni nakupi nepremičnin, računalnikov, vse brez epiloga. Spoštovani predstavniki koalicije, točneje predstavniki vladajoče Svobode, pri tem projektu ste pogoreli na celi črti, kar žal ni slabo le za Svobodo, ampak zaostajanje pri izvajanju tega projekta žal škodi vsem državljankam in državljanom ter tudi prihodnjim generacijam. Naj ob koncu še enkrat ponovim; v Novi Sloveniji smo podpirali in podpiramo transparentno izpeljavo projekta drugega bloka jedrske energije, ki je ključnega pomena za energetsko neodvisnost Slovenije in za izvedbo naše podnebne nevtralnosti. V Novi Sloveniji bomo odlok podprli. Hvala. In še Predrag Baković, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov, izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica! Kolegice in kolegi! Moram reči, da jaz nisem razburjen, mi je pa nerodno. Nerodno mi je, ker se nismo znali poslušati, nerodno mi je, ker smo hiteli. Nerodno je, ker si nismo vzeli vsi skupaj dovolj časa, s čimer so se zgodili dogodki, ki so se. Ob tem seveda je zraslo veliko nezaupanje tako znotraj Državnega zbora, med politiki, posameznimi političnimi strankami kot tudi sicer nezaupanje med ljudmi in javnostjo. Za povrh vsega pa tukaj s prstom kažemo drug na drugega, kdo je bolj kriv in kdo je manj kriv. Zmagovalca tukaj ni, Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi. Edino kar je dobro je to, da smo zadnji trenutek zmogli toliko, da smo dali nogo s plina, zadevo ustavili in stopimo korak nazaj. Pa še enkrat poglejmo, kako na najboljši način zagotoviti ustrezno učinkovito samooskrbo z električno energijo in potem v to smer tudi nadaljevati. Projekt, ki je za našo državo takega pomena, kot je JEK2, zahteva širšo in resnejšo obravnavo. Kot bi bila mogoča na predlaganem posvetovalnem referendumu. Če pa bi bil predlagan posvetovalni referendum dobra priložnost, da državljani in državljanke izrazijo svoje mnenje o projektu, seveda tudi Socialni demokrati menimo, da je v tem trenutku res ne razpolagamo z dovolj podatki o JEK2 in da bi si lahko v zvezi s tem ustvarili neko utemeljeno mnenje. Izgradnja jedrske elektrarne zahteva sodelovanje številnih strokovnjakov iz različnih področij tako od jedrske fizike, inženiringa, do pravnih strokovnjakov, okoljskih znanstvenikov, finančnih analitikov, zainteresirane javnosti, tudi nevladnih organizacij, če želite, in tako naprej. Vsak strokovni vidik je bistven za zagotovitev varne, trajnosti in ekonomsko učinkovite proizvodnje električne energije. Zato si prav vsi zaslužimo najvišjo raven dialoga v tem ključnem obdobju. Zato je potrebno skrajno resno jemati tudi velik del slovenske javnosti, ki ravno tako opozarja na pomanjkanje informacij pred tako pomembno odločitvijo. Kot smo jo imeli z namenom pripraviti ta referendum. Absolutno razumemo, da so izvajalci projekta trenutno še v fazi priprav in strateškega odločanja in ne morejo podati natančnejših podatkov oziroma nekih vrednosti, vendar je prav, zaradi tega dejstva in pomanjkanje najbolj pomembnih informacij o poteku gradnje, časovnega okvirja financiranja projekta, investitorjev in pa vplivov na lokalno okolje in druge investicije je izvedba referenduma v tem trenutku res nesmiselna, nesmiselna, če tako volivci kot seveda tudi odločevalci ne razpolagajo z osnovnimi informacijami o projektu in tako nimajo ustrezne podlage, da o njem odločajo. Odločitve seveda ne bi smele v takih projektih ne bi smele temeljiti zgolj na trenutnih političnih razmerah ali nekem omejenem razumevanju problematike, temveč bi morale vključevati širok družbeni konsenz in temeljito preučitev vseh možnih posledic. Menimo, da projektih JEK2 potrebuje trdne temelje, ki bi omogočili, da si državljani projekt dejansko ustvarijo ali pa ustvarimo mnenje in se glede tega potem tudi odločneje opredelimo. Izvedba posvetovalnega referenduma, ki bi temeljila na napačnih predpostavkah, na nejasnih dejstvih ali na zavajajočem vprašanju, bi najverjetneje ustvarila zgolj nepotrebno negotovost glede vseh državnih investicijskih projektov tudi v prihodnosti? Sprejetje Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma je v danih okoliščinah ne samo pravno utemeljeno, ampak je tudi politično odgovorno dejanje. Tako bomo tudi Socialni demokrati vztrajali, da se kakršnakoli odločitev o projektu objekt JEK2 sprejme po predložitvi konkretnih dejstev in podatkov, ki bodo javnosti dale dovolj osnove, da se bodo lahko volivci in volivke odločili, kako pomemben se jim pravzaprav zdi projekt JEK2. In tako bomo tudi mi podprli ta predlog odloka. Hvala

moje osebno mnenje je, da nihče od nas tukaj v tej dvorani ne more danes in ne sme danes triumfirati okoli poloma posvetovalnega referenduma o Jek 2. Ob današnji razpravi o odloku, s katerim bomo preklicali razpis referenduma o Jek 2 pa mislim, da je na mestu najprej in predvsem opravičilo ljudem. Opravičiti se moramo državljankam in državljanom. Vsa zgodba s tem referendumom namreč meče velik črn madež na Državni zbor, predvsem pa na obe največji stranki, ki sta to igro igrali. Kot je bilo razkrito v oddaji Tarča na TV Slovenija, sta poslanska kolegica Avšič Bogovič iz Svobode in kolega Lisec iz SDS, a ob navzočnosti še treh drugih strank, pod mizo dogovorila kako z referendumom in tudi resolucijo, v kateri je izgradnja Jek 2 že dejstvo zavesti ljudi, da prižgejo zeleno luč za gigantski, 15 in pol milijard ocenjeni projekt Jek 2. To ste izvedli kljub opozorilom pravnika, da je posvetovalni referendum na podlagi že sprejete odločitve, zapisane v resoluciji kršenje referendumske zakonodaje. Zdaj pa poslušamo, da naj bi šlo za običajno politično usklajevanje, kriv je vir, ki naj bi nezakonito snemal, torej lovimo žvižgača. Ne govorimo pa o tem, da ste se dogovorili o tem, kako kršiti zakon. SDS je ob ugotovitvi, da bi bil lahko rezultat referenduma porazen, prva potegnila ročno zavoro in krivi zdaj ministra Kumra in vleče v neke analize, ki naj bi jih skriva v predalih, krivi se Levico, ker naj bi se s tem referendumom bildala, kot da ni bila prav SDS iniciatorka te referendumske večerje, kot da ni skupaj s Svobodo oblikovala zavajajočega sugestivnega vprašanja, se uskladila okoli resolucije, ker bi še bolj pljusknila v obraz Svobode, so se od referenduma takoj potegnili nazaj še v tej stranki, pa seveda v ostalih dveh. Da so s strani premierja v projekt Jek 2 zadolženi in potegnjeni bivši in verjetno tudi prihodnji kadri GEN-I, kar je zame poosebljanje konflikta interesov, je dodaten problem, s katerim pravzaprav se nihče ne ukvarja in moti le redke. Projekt Jek 2 je med tem dejstvo in teče naprej. Politična odločitev je zanj sprejeta z resolucijo, ki pa menda nima nobene resne teže, smo tudi slišali danes. Pravite, da so resolucije akti brez veljavnih pravnih posledic. Jaz se strinjam, to je formalno seveda res to, da gre za resne politične zaveze. O čem pravzaprav sploh odločamo v tem Državnem zboru? O nezavezujočih aktih. Včeraj smo sprejeli resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2030. Po tej logiki je tudi ta resolucija mrtva črka na papirju. Se zavedate, da s tako interpretacijo Državni zbor znižujete v neki kvazi politični CK brez resne veljave, kot da nismo druga veja oblasti, kot da z našimi odločitvami resno ne posegamo v življenja ljudi. Ta igra je zame več kot perverzna. Državni zbor si po mojem mnenju take blamaže ne bi smel privoščiti, zato je na mestu opravičilo ljudem. Menim, da moramo zdaj vsi politiki poskrbeti za nivo kredibilnosti, biti maksimalno konstruktivni, z državljani, s civilno družbo, s strokovno javnostjo. Medtem ko vlada napoveduje zakon o Jek 2, je treba zagotoviti široko javno razpravo, soočiti, upoštevati vse pomisleke, vsa protislovja, ki jih finančno in iz vidika varnosti megalomansko zamišljen projekt Jek 2 postavlja pred državo in nas državljane. To je zdaj naša skrb in naša skupna naloga, sploh ker je javna razprava že odprta, in ker je časa do naslednjega referenduma in upam, da bo izveden na zakonit način, več kot dovolj. Predlog o odloku o prenehanju veljavnosti Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma bom seveda podprla. Hvala lepa. Dovolite mi prosim, da se odzovem zaradi tega, ker bi res rada zaščitila integriteto Državnega zbora. Poslovnik Državnega zbora določa akte, vrste aktov, ki jih Državni zbor sprejema. Po 107. členu, členu so to ustavni zakoni o spremembi ustave, zakoni, državni proračun, rebalans državnega proračuna, spremembe državnega proračuna, zaključni zaključni račun državnega proračuna, Poslovnik Državnega zbora, odloki, resolucije, deklaracije, priporočila, sklepi in tudi potrjuje uradna prečiščena besedila zakona. Resnično, še enkrat tukaj poudarjam, da vsi vemo kaj so zakoni in kakšno veljavo imajo. Glede resolucije, Poslovnik določa v 109. členu, z resolucijo Državni zbor ocenjuje stanje, določa 13. TRAK (VI) 15.00 (nadaljevanje) politiko in sprejema nacionalne programe na posameznih področjih. Meni je resnično žal, če mogoče komu ni všeč razlaga, ki jo bom dala, ampak ta je, da resolucija je politični akt, ki ni zavezujoč, resnično, in ni zavezujoč. Kako nezavezujoči akti so pravzaprav resolucije. Nam kaže stanje v mednarodni skupnosti, ki jih pač nekatere države upoštevajo, druge jih ne upoštevajo. Ampak ne glede na to, seveda, vsaka resna inštitucija, tudi politična, se drži svojih politik, ki jih sprejme z resolucijo. Ampak moram tukaj zaščititi resnično integriteto Državnega zbora in tudi sprejemam svojo odgovornost, ker je bila odločitev, da se da resolucija na glasovanje seveda tudi moja in oprta na mnenje pravnih strokovnjakov, s katerimi sem se strinjala, da resolucija ni končna odločitev Državnega zbora v smislu 28. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Nikakor pa to ne pomeni, da bi se kdorkoli od poslank in poslancev pa nekako svojo integriteto dajal na pladenj, da ne bi spoštoval sprejetih resolucij. Jaz verjamem, da nihče od nas tukaj ni tak, ampak takšno je pač takšna so pač dejstva oziroma takšna je razlaga in stojim za njo. Toliko, ker se mi zdi, da je prav, da tudi državljanke in državljani vedo, da v Državnem zboru delamo pravilno, delamo zakonito, delamo po poslovniku in vedno tudi sama sprejemam odločitve po posvetu z več strokovnjaki in vedno se sprejme odločitev, ki je najbolj argumentirana oziroma ima najboljše argumente, seveda pa vedno vse v dobrobit naših državljank in državljanov. Samo toliko se mi je zdelo pomembno, da še to povem. Imate postopkovno? Izvolite kolegica Šetinc Pašek. MOJCA ŠETINC PAŠEK (NeP-MŠP): Ja, samo ena opomba postopkovno, gospa predsedujoča. So, ja, resolucije so seveda pravno nezavezujoči akti, vendar so politično še kako zelo zavezujoči. In glede na to, kar se je dogajalo, kar se je slišalo v prejšnji Tarči, glede na dogovore, podmizne dogovore o kršitvi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, mislim pa, da je na mestu z naše strani opravičilo državljankam in državljanom in pri tem bom vztrajala.

mislim, da delamo točno tisto pravo stvar, za katero smo ugotovili, da jo je treba narediti. Naslednja razpravljavka je doktorica Tatjana Greif, za njo dobi besedo kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Hvala za besedo. Zdaj bi še jaz, kot levo zeleni skrajnež, nekaj povedala, če smem. Dolgo so se vrstila številna opozorila, da je referendumsko vprašanje neprimerno, da je referendum škodljiv in podcenjujoč do ljudi, ki nimajo osnovnih informacij o tem, o čemer naj bi odločali. In odločali bi o skrajno resni stvari, pomembni zadevi za vse bodoče generacije, ne samo za sedanje, o največjem projektu v zgodovini Slovenije. Isto so se opozorila vrstila tudi iz zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, da je vprašanje neprimerno, isto je opozarjal minister za okolje, podnebje in energijo, isto je opozarjal spoštovani poslanec Gibanja svoboda Miroslav Gregorič, isto je opozarjala kolegica poslanka Šetinc Pašek in svarila je tudi seveda stranka Levica ves čas. Celo predsednica Republike je svarila. Ker referendum in resolucija sta bila izsiljena tako kot že pred tem TEŠ6 in nesrečna Magna. Vsa opozorila o škodljivosti takšnega referenduma so se, žal, izkazala za utemeljena. Ampak vsa svarila so naletela na gluha ušesa, kot bob ob steno. Z netransparentnim in z nevključujočim procesom smo politični odločevalci izgubili zaupanje ljudi. Zato me toliko bolj veseli, da se je zgodil ta preobrat in da nas je srečala pamet in da danes odpravljamo odlok o razpisu posvetovalnega referenduma

V Levici že vseskozi opozarjamo na nepravilnosti in na pomanjkanje podatkov ter tudi na netransparenten in ekskluziven proces vodenja projekta JEK2. Številne nevladne organizacije, vodilne in izjemno aktivne v polju okoljevarstva, so ob najavi umika referenduma jasno povedale, da ne bodo pristajale na nadaljnje vodenje projekta JEK2 na osnovi pomanjkljivih podatkov in za zaprtimi vrati zahtevajo pripravo analiz za informirano odločanje o vsaj dveh scenarijih energetske prihodnosti Slovenije. In mi v tem Državnem zboru, ki sprejemamo odločitve v imenu ljudi, smo jih dolžni poslušati, pa ne samo poslušati, tudi slišati. Kaj od nas poslancev in poslank zahteva civilna družba, kaj zahtevajo ljudje? Zahtevajo, da politični odločevalci zagotovimo široko in vključujočo razpravo o energetski prihodnosti Slovenije, ki bo osnovana na neodvisnih podatkih in podrobnih analizah za več scenarijev. zahtevajo, da se ukine funkcija državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, čigar funkcija je zgolj zagotavljanje podpore projektu JEK2. Zahtevajo, da se razveljavi resolucija o dolgotrajni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji, ki je bila del političnega manevra za izigravanje referendumske zakonodaje in volje ljudstva. Zahtevajo tudi, da se umakne pobuda za državni prostorski načrt za projekt JEK2, ki jo je GEN energija vložila 15. oktobra 2024, le dober mesec dni pred referendumom, in še več stvari zahtevajo. Širša javnost, civilna družba, stroka, nevladne organizacije in vsi ostali budno in kritično spremljajo poteze, ki jih vleče ta politika in edino prav je tako. Dobili smo znova opozorilo: poslanci smo tu zato, da ščitimo javni interes. V vitalnem interesu javnosti pa je, da lahko računa na to, da bo imela zdravo prihodnost zase in za bodoče rodove in v vitalnem interesu vseh prebivalcev je, da se informirano odločajo, odločamo in odločajo o svoji prihodnosti in o prihodnosti naših zanamcev. Odlok o razveljavitvi bom

Govorimo o prenehanju veljavnosti razpis posvetovalnega referenduma o katerem nimamo številk, nimamo izračunov, ne vemo kako velika bo ta elektrarna, kdo jo bo gradil, kdo jo bo financiral in, hudiča, ne vemo niti tega, o čem se sprašuje ljudi, ker je vprašanje definirano kot, ali podpirate izvedbo projekta JEK2, govorite pa, da to ni referendum o JEK2 in se je pričakovalo od ljudi, da se bodo čez en mesec in pol odločali na referendumu o tem, ali naj naša država izvede ta projekt brez vseh informacij. Ob tem, da je ta Državni zbor že preteklega pol leta naredil nekaj precej velikih korakov glede tega vprašanja, ki naj bi ga novembra ljudje oziroma državljanke in državljani tehtali na referendumu. Prvo je bilo sprejetje resolucije, ki je bila po nekih čudnih dogodkih in v nasprotju s Poslovnikom sprejeta pred to pobudo za razpis posvetovalnega referenduma. Po mnenju sekretariata Državnega zbora, kot smo lahko slišali, ne javnosti, ne kogarkoli, ampak Sekretariata Državnega zbora se resolucija ne sme sprejeti pred rezultati referenduma. Referendumska kampanja pa že se itak dogaja, zelo verjetno ali pa izključno investitor GEN energija vodi kampanjo glede tega že praktično od dne, ko se je začelo v tem Državnem zboru o tem pogovarjati. pol milijona evrov naj bi že šlo v to kampanjo in to popravite, če se motim, davkoplačevalskega denarja. GEN energija je državno podjetje

Če pogledate deset let nazaj, so ljudje, tudi sedanji predsednik Vlade, opozarjali politiko in ostale odločevalce na to, kako se vodi projekt TEŠ 6. Tako kot danes civilna družba in ostali opozarjamo na vas, vas na to, da se stvari na tak način ne peljejo, vsak, ki opozarja na to, pa postane sovražnik ljudstva - popolnoma enako kot se je to dogajalo pri TEŠ 6. Kolega Černač, obnašate se kot razvajen otrok. Dobili so vas s prsti v marmeladi in sedaj s tem umazanim prstom kažete vse naokoli, da bi se oprali. Jaz v tem, jaz se v tem blatu z vami valjal ne bom. Da, številne politične stranke smo se zavezale, da se bo ta zadeva odločala na referendumu, ampak ne na tak način. Če pogledate koalicijsko pogodbo ali pa programe nekaterih strank, vsaj naše, zelo jasno piše, da bo vlada pripravila vso potrebno gradivo za informirano odločanje, to piše tudi v državnih dokumentih. Tega gradiva ni in ga, kot ste sami povedali, teh številk tudi ne morete zagotoviti, ki naj bi bile v teh gradivih, niti do 24. septembra. Zaradi tega je ta odlok za posvetovalni referendum po mojem mnenju nesmiseln in nepotreben

Hvala za besedo, gospa predsednica. Ne bom v celoti ponavljal razprave, ki sem jo imel tu prejšnji teden. Poleg kolega Gregoriča sem tudi velikokrat sam izrazil pomisleke, tudi zadnjič v razpravi sem povedal, da me moti hitenje z referendumom in takrat nisem podprl tega, da gremo na referendum. Danes bom pa z veseljem podprl odlok, da referenduma ne izvedemo, pa ne zato, ker bi bil proti referendumu, ker tudi sam menim, da imamo premalo informacij, da imajo ljudje premalo informacij, da v času kampanje teh informacij na en normalen način ne bi bilo možno podati pro et contra, saj niti nimamo osnovnih gabaritov znanih. Pri veliko projektih, ki smo se jih lotevali v preteklosti, pa tudi nekateri od njih so bili priča na referendumu, smo določene vsaj osnovne informacije imeli. Zdaj druga zgodba je pa to snemanje pogovorov, dogovorov v tem prostoru Državnega zbora. Kako se bo ta zadeva rešila in kje in kako se bodo sploh lahko še politični dogovori opravljali, je pa verjetno vprašanje razrešitve tega, kar smo doživeli prejšnji teden. Definitivno ni prav, sam pa velikokrat sem obtoževan, da govorim, da preveč govorim o Tešu, o katerem sem govoril že 15 let nazaj. In točno tak scenarij, kot smo ga takrat napovedovali, napovedovali, se je zgodil in podobna zgodba in podoben scenarij vzpostavljanja enega takega megalomanskega projekta se sedaj dogaja. Želim si, da bodo odločitve sprejete na podlagi tehničnih dejstev, na podlagi tudi modernih, najmodernejših tehnologij, ne da se zatekamo k nekim poslom lobistov, ki že na veliko hodijo po Sloveniji, ker vidijo priložnost za znesek, znesek, ki je višji od zneska našega državnega proračuna. In definitivno skrb je na mestu. Zdaj o vseh ostalih vsebinskih glede obnovljivih virov energije, glede potrebe po povečanju učinkovite rabe po zmanjšanju porabe in ostalo pa danes ne bom govoril tu, ker je predlog debate ta odlok. Odlok bom podprl.

da že 20 let se pravzaprav pripravlja projekt JEK 2 pa še zmeraj nimamo niti najbolj osnovnih podatkov, ki bi jih dali ljudem na mizo, da bi lahko ljudje odločali, najbolj osnovnih.

No in potem se čudite, da se, da smo mi ves čas opozarjali, da stvari niso dobre, da niso dovolj transparentne, in da ne omogoča informiranega odločanja, in potem bo rekel SDS, da si Levica bilda svojo zunanjo podobo. Ne, spoštovani kolegi, mi za temi stališči stojimo že ves čas, že v prejšnjem mandatu smo stali in to ni nič novega. Mi imamo isti pogled na te stvari, zahtevamo referendum, ko bodo stvari dovolj daleč, da bomo lahko informirano odločali, takrat ga pa zahtevamo, kajti ljudstvo mora odločati o naši skupni energetski prihodnosti sploh, ko govorimo o investiciji, vredni tam med 15 do 20 milijard evrov, kar je več, kot je en letni proračun te države. In zato sem rekla, da se je treba paziti, da se nam ne ponovi Teš 6. In zakaj sem rekla, da gre za potencialni desetkratnik? Zato, ker je to desetkratna cena Teš 6 in potem tolikokrat večja so tudi korupcijska tveganja. In kaj se bo zgodilo, če pride do takih diskrepanc ali pa do hudega naraščanja, kot se je dogajalo v tujini, da namesto 15 milijard bo stalo 30 milijard? Zgodilo se bo to, da bo država dejansko na robu bankrota, in da bodo nastradali ljudje, da bomo vsi plačevali vseh žepov, na gospodinjstvu naj bi bilo že zdaj 30 tisoč evrov, 30 tisoč in kaj to pomeni potem za zdravstvo, ki nam že itak škripa, kaj pomeni za šolstvo, kaj pomeni za socialno varnost ljudi, kaj pomeni za pravzaprav karkoli v tej družbi drugega, kot da bomo se samo še pogovarjali, o tem kako bomo odplačevali pufe na račun Jek 2, če se bomo tega lotili neodgovorno. Nisem proti jedrski energiji, spoštovani. Zavedam se, da je verjetno najboljši scenarij kombinacija med jedrsko in ostalimi obnovljivimi viri energije, ampak informirano in nikakor drugače. In zato bom danes seveda, sem vesela in olajšana, da ste vsaj toliko politične odgovornosti premogli, da sedaj umikate ta odlok o nesrečnem referendumu, ki bi bil resno zavajanje in zato ga bom seveda podprla, ker je tako prav. In zaradi tega ker, oprostite, ves čas govorite o nekih pravnih mnenjih, ustavni... Jaz niti enega nisem videla. Enega mnenja nisem videla, pa mi je zelo žal, pa sem poslanka tega Državnega zbora. Saj vam verjamem, samo jaz jih videla nisem. Pa tudi če je kakšen ustavni sodnik, ima tako mnenje, pa kaj potem, a civilna družba, številni strokovnjaki, drugi pravniki, pa nimajo mnenja, niso relevantni za ta mnenja. Dajmo, dajmo, no.. Tako, da jaz bom seveda to podprla in upam, da se kaj takega več ne ponovi. Hvala lepa.

Jaz se nisem imel namena oglasiti, ampak glede na to, da je bilo ponovljenih, in to večkrat, ogromno neresnic. Mislim, da se je potrebno vseeno na to odzvati. Sicer smo nekaj teh kontra argumentov poslušali, ampak očitno se ne primejo. Danes smo ponovno poslušali o nekem skritem in tihem dogovarjanju v parlamentu in hvala bogu, da je obstajal v tem parlamentu nek žvižgač, da je ta skrita dogovarjanja jedrske koalicije razkril, nismo pa slišali, kaj, kakšna so bila ta skrita dogovarjanja, kaj je bilo v tem pogovarjanju. Spornega. Kaj je bilo spornega nihče ni povedal. Kaj je bilo spornega, nič ni bilo spornega. Jaz sem vam uvodoma v stališču Poslanske skupine razložil, da ta namišljen, sporen, sporno dogovarjanje se je zadevalo nekega iskanja formalnih oblik, na katere je bilo opozorjeno, ki pa nimajo nobene vsebinske teže, ne pomenijo nobenega izničevanja posvetovalnega referenduma v kolikor bi do njega prišlo. Rečeno je bilo, da zaradi tega, ker je bila nedavno sprejeta resolucija, ki opredeljuje tudi Jek 2, da zaradi tega, ker je bilo to že sprejeto, nima zdaj posvetovalni referendum nobenega smisla več, kar ne drži iz več razlogov. Prvič ne drži zaradi tega, ker ta resolucija ne predstavlja nobene vsebinske odločitve za ta projekt. Najbolj pomemben korak na poti Jeka 2 je energetsko dovoljenje. Bilo izdano pred tremi leti,

skrajnih političnih sil tako v tem parlamentu kot izven njega, da je bil ta referendum in to vprašanje žal zmanipulirano in da bi ljudje ne odločali o tem, o čemer naj bi odločali. Ne bi se opredeljevali za ali proti nadaljevanju uporabe jedrske energije, ampak bi se ukvarjali s povsem drugimi vprašanji. In nič nezakonitega in nič netransparentnega se ni na teh pogovorih v parlamentu dogajalo. Zaradi tega, ker vse te iste pomisleke, ki so bili s strani stranke Levica izpostavljeni na teh pogovorih, so bili potem ponovno izpostavljeni javno na seji odbora in v parlamentu in so bili tudi argumentirano tako s strani vodstva Državnega zbora, kot s strani posameznih služb zavrnjeni. Nič spornega ni bilo. Bilo je rečeno, ni bilo dovolj informacij s strani politične stranke Levica. Politična stranka Levica je del vladajoče koalicije, del vladajoče koalicije. Jaz sem prej povedal kdo je najbolj odgovoren za to, da ustrezne informacije o projektu, ki je energetski projekt, da jih zagotavlja. Minister odgovoren za energijo. In kaj je govoril minister? Da ni dovolj informacij, oprostite, da ni dovolj informacij. Pa on je odgovoren za to, da informacije zagotavlja, ne pa da jih skriva. In če je to res, kar je bilo v medijih objavljeno danes, potem je to škandal škandal prve vrste, da je minister, ki je odgovoren za nadaljnje zagotavljanje stabilnosti nadaljnje energetske oskrbe te države, prikrival informacije, ki so govorile o tem, da je za nadaljnjo stabilnost oskrbe najbolj primeren scenarij obnovljivi viri plus drugi blok Jedrske elektrarne Krško. In tukaj je ta odgovornost, ki se je ne more razbremeniti. In da, drži, ljudje si zaslužijo opravičilo, ampak ne samo zaradi ene politične stranke, vsi smo dolžni dati to opravičilo, ker smo dovolili, da bi si lahko na plečih referenduma nekateri nabirali neke politične točke, ki jim ne gredo. Hvala. je, res prihaja iz skrajne stranke, da naj ne obtožuje skrajnosti drugih, na primer Levice, samo zato, ker smo ves čas zahtevali, da moramo pošteno in transparentno stopiti pred ljudstvo. Zdaj se je za nameček spravil še na ministra, ki je tudi opozarjal na pasti tega referenduma. Vsi drugi so krivi, samo gospod Černač ni kriv, pa čeprav točno ve, kaj smo zahtevali. Zahtevali smo osnovne informacije, ki jih je treba dati ljudstvu, da bodo lahko relevantno odločali, osnovne informacije, ki jih seveda tudi sam poslanec nima. Ampak on bi vseeno šel na referendum in izsilil bianko menico. Tako da prosim, da končno tega človeka opomnite, ker je šel predaleč, danes že nekajkrat. Hvala lepa. V redu, spoštovana kolegica Sukič, to ni bil postopkovni predlog. Saj večina stvari, ki jih mi označimo kot postopkovno, niso postopkovno, tudi sama kdaj rečem postopkovno, pa ni postopkovno, ampak v redu,

strokovni, se pravi pravnik opozoril, da bi vendarle lahko šlo za kršenje Zakona o ljudski iniciativi, glede na to, da je odločitev JEK2 že zapisano v resoluciji, bom kar citirala kolegico Avšič Bogovič: "Vsi podpisniki rečemo, da se je, pač da se pa zdaj več ne strinjamo s tem predlogom, ga umikamo iz procedure, dokončno umikamo. Potem pa se lahko resolucija sprejme. In ko imamo sprejeto v resoluciji, potem lahko delamo z vprašanjem kar hočemo."

sprejetih še kar nekaj državnih strateških dokumentov, ki vsi omenjajo JEK2, to je pa tudi treba povedati, med njimi so tudi resolucije in pa energetsko dovoljenje, ki ga je omenil kolega Černač. Tako da dajmo se umiriti tukaj. Jaz ponovno poudarjam za integriteto tega Državnega zbora pravo ni bilo kršeno in to z vso odgovornostjo. Ja jaz z vso odgovornostjo to trdim, da tukaj postopkovno ni bilo nič kršeno in tudi nič ni bilo storjeno na pamet.

tudi vi kot predsedujoča se v osnovi vsebinsko vtikate v to debato, recimo s polemiko o tem, kaj piše v kakšni resoluciji, kaj ne piše v kakšni resoluciji. Ker če smo že pri tem, ja saj so pretekle resolucije res omenjale drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, ampak ta zadnji je bil pa eksplicitna in navijaška resolucija, direktno se je temu reklo jedrska resolucija in se je na odboru s tem še hvalisal. Bi vedel, ker sem bil tam in sem v razpravi sodeloval. Skratka, zdaj sem šel še jaz na vsebinsko. Dajmo se, kar se tiče vodenja seje, moderiranja sprave, držati stran od vsebine, pa rajši suhoparnih členov Poslovnika. Hvala. Dobro, hvala lepa. Sprejmem vašo kritiko. Ampak glede na to, da sem tudi jaz sprejela odločitve v tem postopku, je prav, da tudi jaz povem svoje glede samega pravnega postopka, kako je to potekalo. Dobro. Kolega Tomaž Lisec, izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala za besedo, spoštovana predsednica. Moram reči, da po toliko lažeh in pokvarjenosti, kot je danes bilo izrečeno s strani Poslanske skupine Levica, je težko kaj resnega povedati, ampak bom skušal par dejstev, o katerih sem bil v zadnjih dneh napaden, opozoriti in pokazati resnico. Ja drži, januarja smo v SDS predlagali referendum in takrat smo pozvali vse politične stranke, da v tej predreferendumski kampanji aktivno sodelujemo in nekako enotno izoblikujemo referendumsko stvar. Potem je bil posvet pri predsedniku vlade, kjer so se vse stranke soglasno strinjale, da se v Državnem zboru pripravi ustrezno referendumsko vprašanje. In na podlagi tega so bile poslanske skupine vseh petih strank pozvane, da povedo, kdo bi sodeloval v teh pogovorih, da se izoblikuje ustrezno referendumsko vprašanje in mislim, da so bili štirje ali pet sestankov.

tudi sam prisoten, pa bili so poslanci Levice, SD, Nove Slovenije, Trije različni, Gibanje Svobode nekateri in tudi mislim, da vsaj kolega Černač enkrat ali dvakrat na teh sejah. In kaj se je tam dogajalo? Usklajevali smo dve zadevi: Odlok o referendumu in resolucijo. In nismo nič delali, nič tajnega, nič netransparentnega, nič nezakonitega, nič zavajajočega. Pred sabo imam mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki verjetno več velja kot mnenje enega gospoda iz sekretariata, ki je opozorilo, da pri jedrski, da pri resoluciji so posamezne bolj kot ne tehnične pripombe, ki smo jih tudi na tem sestanku in potem tudi na samem odboru in na sami seji Državnega zbora upoštevali, vložili amandmaje in zadeva je šla mimo. Nikjer ne piše, resolucijo pa ne smete sprejeti ali kaj podobnega. Potem imamo mnenje o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Zdaj, jaz sem že skoraj 20 let v tem Državnem zboru. Jaz sem prebral že mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki so zmasakrirale posamezne zakonske predloge in kaj je bilo tukaj pri tem mnenju spornega? Danes smo slišali, da vprašanje ni jasno kdaj je zavezujoče ecetera ecetera. Glede na navedeno, ZPS opozarja, da del vprašanja, v katerem je izpostavljeno, da bo projekt JEK2 skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri

nič drugega ni Zakonodajno-pravna služba opozorila, da je karkoli narobe, nič. In še enkrat, ni bil namen teh sestankov skrivanje pred državljani, ker potem je verjetno vsak teden skrivanje pred državljani, verjetno, predsednica, se boste strinjali, približno sto sestankov, ki jih imamo poslanske skupine ali med sabo celo v zadnjem času, kar v Poslanski skupini SDS pozdravljamo, ali pa z zunanjimi ljudmi, pa najsibodo to kandidati za posamezne funkcije ali ljudje, ki želijo kakršenkoli zakon speljati ali kakšno drugo stvar. Seveda niso prižgani mikrofoni, ampak se pogovarjamo, tako kot pozdravljam, da se v zadnjem času morda tudi malo več na hodnikih pogovarjamo poslanci, da se ne gledamo samo to, katera stranka ti piše na čelo in reče, ups, ta pa ni iz moje stranke in s tem se ne bom pogovarjal. Skratka na teh sestankih smo delali ravno nasprotno, kar je bilo prikazano v Tarči. Želeli smo, da bo resolucija vse tipi topi in da bo odlok o referendumu vse tipi topi. zato danes res težko poslušam, kako smo zavestno tajno pod mizo se dogovarjali o kršitvi zakonodaje. Če bi dobili namig, da bo šlo za kršitev zakonodaje, bi se verjetno vsaj še enkrat dobili, pa verjetno bi tisti, ki smo bili na tistem sestanku, šli na naše seje poslanskih skupin in rekli, Zakonodajno-pravna služba ali pa kak ustavni sodnik ali kdorkoli je rekel, dame in gospodje, tole je pa malo preveč, kršite zakon, tega pa ne bomo dovolili. verjetno tudi predsednica s svojimi službami ne bi dovolila, da bi prišlo pri dveh aktih do odločanja v Državnem zboru, da bi zavestno kršili zakon. Eni so že večkrat govorili, ja, zavestno kršil zakon pa so pritisnili tipko za ali proti; tukaj ni šlo za noben niti namen kršenja zakona. In še enkrat, nobene kršitve zakona ni, še enkrat, sestanki so bili kot stotine ali pa vsaj sto sestankov vsak teden, ki potekajo v različnih dvoranah Državnega zbora. Je to nekaj slabega, nezakonitega, netransparentnega? Ni. Če bi na primer samo poslanci koalicije vedeli, kdo pride s Poslansko skupino SDS, pa reče, joj, da pa tega ne boste komu drugemu povedali, je to nezakonito? Ne, temu se reče pogovarjanje. In kaj je očitno problem za skrajno levo stranko v tem parlamentu? Državljani želijo, da se politiki pogovarjamo in dogovarjamo in potem, ko se je, koliko, 84 poslancev v tem državnem zboru strinjalo z referendumskim vprašanjem, je to kar naenkrat postal političen problem. Preveč sodelujejo, preveč se dogovarjajo, sigurno je nekaj narobe, skratka nikoli nič prav. Naslednja vsebinska stvar. Danes smo poslušali: ni dovolj informacij. Spoštovani poslanci Levice in vaši zvočniki zunaj na ulici, preberite si vsaj gradivo investitorja GEN energije. Več kot dovolj informacij je za osnovno informiranje ljudi. Pri marsikaterem zakonu prvi dan referendumske kampanje ljudje pojma niso imeli, za kaj se bo šlo. Naj vas samo spomnim, poslanci koalicije, kako ste letos spomladi hiteli s tremi referendumskimi vprašanji, izsilili izredne seje, da smo šli čim prej na referendum. So ljudje prvi dan vedeli, o čem se odločajo in kakšne vsebinske imajo argumente za in proti? Niso. Marsikdo niti na dan referenduma ni vedel, za kaj se gre, ampak je rekel, aha, to je predlagala naša vlada bomo za, oni so pa opozicija, naši bodo pa proti. Tako se je šlo. Toliko o teh vsebinskih informacijah. In ko poslušam te ulične strokovnjake, kajti jedrskih strokovnjakov tukaj, samo gospoda Gregorčiča spustijo na televizijo, ostali morajo biti doma pa poslušati ulične strokovnjake. Jaz trdim, da naprej katerakoli informacija bo prišla, če govorimo o jedrski elektrarni, ne bo prav, ker bo Levica našla svoje zvočnike in momente in bo rekla, ne, to ne drži,

Vsi smo ujetniki teh ljudi, ki so s svojimi lažmi in podtikanji pripravljeni sabotirati čisto vsako stvar v, ne samo v Državnem zboru, ampak tudi v Sloveniji. Skratka, o projektu JEK2 ali pa o jedrski energiji je ogromno znanega. 20 let se študije pripravljajo že zaradi obstoječe jedrske elektrarne. Že vsaj 15 let se govori o JEK2, ogromno študij narejene, ampak še enkrat, za tiste, ki so proti, nobena informacija ne bo prava, na žalost je pač tako. Tako da v naših dogovorih ni bilo nič nezakonitega, nič netransparentnega, nič skrivanja. Edino kar je bilo sumljivo pri teh zadevah sta dve zadevi, nezakonito snemanje, s katerim sam ne bi imel nobenih problemov, še vedno stojim za tistimi besedami, ki sem jih na tistih sestankih izrekel. Ne stojim pa za tem, da je javna RTV izrabila izsek sestankov kolaže in prikazala, kako nekateri delamo slabo. Zaradi mene lahko žvižgač objavi vse posnetke, pa da vidimo kdo se je izšel v skrivanje ali pa kdo je želel transparentno, zakonito urediti in resolucijo in referendum in to smo želeli. Prikazano je pa ravno nasprotno. Zakaj? Zato, ker se ena politična stranka boji naslednjih parlamentarnih volitev in je izrabila ta okoljski zeleni ludizem in se postavila na neko Levica. Tako da edina nezakonitost je to nezakonito snemanje in edina netransparentnost je ta medijski zmazek, ki je naredil to, da se vsaj v projektu JEK2 nekaj časa na žalost ne bo smelo skoraj govoriti, kaj še šele delati. In zato tukaj se strinjam s kolegom Černačem, zanimivo, danes je prišla ven informacija s strani Ministrstva za okolje, prostor in energetiko, dva meseca so skrivali in tukaj se tudi nam postavlja vprašanje, na eni strani imamo državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, ki je bil postavljen, da spelje transparentno, zakonito in učinkovito projekt JEK2 in imamo ministra, ki je skrival analizo, ki kaže - kaj? da je vsaka alternativa, ki ne vključuje JEK2 slaba alternativa. Ampak enim je očitno to v interesu. Komu je v interesu? Zelenim, lubistom in tistim, ki želijo skrajno zaslužiti pri obnovljivih virih in jih prodajati ali pa kupovati iz tujine. Tako da meni je zelo žal, da referenduma ne bo, ampak, kot rečeno, Levica in nevladni zvočniki so močnejši kot vsaka resna politika v tej državi. In da zaključim, nobene fige ni imel nihče upam, da na teh sestankih, saj to lahko trdim v imenu Poslanske skupine SDS, da smo šli resno v željo, da gremo na referendum, da ljudi informiramo o projektu JEK2 in da ljudem damo možnost, da se sami odločajo, seveda pa smo zagovarjali in upali, da bodo se ljudje odločili za JEK2. Skratka, JEK2. Skratka, številk je dovolj, da bi bili 24. novembra ljudje lahko na datum referenduma tam in bi lahko rekli, ja, imamo dovolj informacij in želimo JEK2, ampak na žalost se je zgodba vemo, zaradi koga in na kakšen način izpeljati tako, kot se je in na žalost moramo torej danes opraviti to formalnost, da referenduma pač ne bo. Še enkrat, nič nezakonitega, nič netransparentnega, nič koruptivnega, nič tajnega ni bilo na teh sestankih. Edina nezakonitost na teh sestankih je bila snemalna naprava žvižgača v namen verjetno ene politične stranke.

poštenjak pove, zakaj je maja na seji Državnega zbora, ko je Levica predlagala da, zahtevali smo mnenje Zakonodajno-pravne službe o tem, ali lahko resolucijo sprejmemo pred referendumskimi rezultati ali ne, pa ste vi dali, predsednica, to na glasovanje, pa ste bili proti, gospod transparentnež, kako to, če ste pa tako transparenten, pa vas tako, pa ste tako pošten, mi pa taki razgrajači pa ludisti. Mimogrede, užalili ste ne vem koliko državljank in državljanov zdaj, ne samo okoljevarstvenih organizacij, ampak javnosti, ki je zgrožena nad tem, kar se greste vi, poštenjak osebno, in tudi določeni ljudje tukaj, ki zelo ekstremne stvari danes govorite. Prej ste zavajali spet, brali ste mnenje ZPS o, seveda, o vsebini resolucije in vsebini referenduma. Eno je vsebina drugo je postopek. O postopku smo hoteli glasovanje tukaj, glasovali ste proti temu, da bi Zakonodajno-pravna služba se je izrekla o pravilnem postopku, kajti bali ste se rezultata Zakonodajno-pravne službe, ki bi vam povedala to, kar vam je povedal sekretar Državnega zbora, nek sekretar Državnega zbora kot ste se izrazili. Tako. Hvala. Postopkovno, izvolite, kolega Lisec. TOMAŽ LISEC (PS SDS): Ja, hvala, spoštovana predsednica. Jaz imam pred sabo mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, 22. 4. letošnjega leta, mnenje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizko ogljično električno energijo. Pa me zanima, ali je to verodostojen dokument, ker sedaj je kolegica rekla, da oni so govorili samo o vsebini, ne pa o postopku. Jaz sprašujem vas, kot predsednico Državnega zbora, da, ali menite, da če bi Zakonodajno-pravna služba ugotovila, da je karkoli narobe s postopkom, ali bi morala to zapisati v to mnenje ali ne? Jaz mislim, da bi moralo to zapisati. Tega ni zapisanega in jaz verjamem mnenju Zakonodajno-pravne službe, da je tako z vsebinskega in postopkovnega vidika pregledala, kaj je s samim razpisom posvetovalnega referenduma in jaz spoštujem to, kar sem dobil s strani Zakonodajno-pravne službe in ne rabim nobenega dodatnega mnenja. Sploh pa ne mnenje kakšne politične stranke, ki se s tem mnenjem ne strinja oziroma ga masekrira veliko bolj kot masekrira mnenje Zakonodajno-pravne službe, marsikateri zakonski predlog. Skratka, še enkrat predsednica, sprašujem: Ali je po vašem mnenju to mnenje Zakonodajnopravne službe verodostojen dokument, ki poteka tako glede vsebinskega, kot tudi postopkovnega vprašanja o tem, ko smo se odločali o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma.

takrat kot predsedujoči in jaz sem zdaj že, mislim da vsaj trikrat povedala, da sem tudi jaz sprejela odločitev pretehtano, tudi na podlagi tega mnenja, ki ga vi imate, seveda vsako mnenje Zakonodajno-pravne službe je avtentično, predvidevam in tudi verodostojno, ampak tisti, ki vodi postopek oziroma tisti, ki trenutno predseduje, razlaga tudi poslovniška določila. Jaz sem jih razložila, tudi takrat se mi zdi, da sem dala oziroma zelo dobro vem, da sem tudi takrat predstavila vse argumente, tako da morebiti bi zdaj na tej točki to prenehali, ker kot sem že rekla, postopek je bil izpeljan pravilno z upoštevanjem pravnih argumentov, ki so bili takrat na voljo in sem tudi jaz sprejela odločitev, da glasuje Državni zbor o resoluciji. Res pa je, da sem pa pred tem dala še na odločanje, ali gremo še po eno mnenje Zakonodajno-pravne službe. Kolegica Sukič, izvolite.

da se Zakonodajno-pravna služba izreče konkretno in decidirano o tem ali se lahko glasuje o resoluciji preden se gre na referendum ali pozneje. Zavrnil je to našo zahtevo, je že vedel zakaj, pa naj sam pove, če je tak junak. kako smo glasovali, je stvar vsakega posameznika. Vsi glasujemo po svoji vesti, tako kot nam določa Ustava in mislim, da ni prav, da zdaj kdorkoli obrazlaga kako je kdaj glasoval, tudi mene so že kdaj spraševali, nisem nobenemu razlagala, ker glasujem po svoji vesti. Lepo 22. TRAK: (SC) – 15.45 (nadaljevanje) prosim, da zdaj na tej točki zaključimo tole. In preidemo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik predlagatelja odloka Tomaž Lah. Izvolite. hvala za besedo. Jaz bi nekako nazaj vrnil razpravo k temu zakaj smo danes tukaj, torej da sprejmemo odlok s katerim pač prikličemo prejšnji odlok. Bilo je v razpravi dosti stvari sicer povedanih, kjer smo spet malo, bom rekel, zahajali v neke vsebine za ali proti, kar v bistvu ni predmet tega odloka. Bilo je jasno povedano, zakaj in kako glede samega referenduma in kaj so bile stvari, ki so mogoče dejansko nekako razvrednotile eventualno odločanje volivcev, da bi se lahko relevantno odločali in tudi jaz mislim, da je prav, da se naredi tako kot je pač tudi v odloku predlagano. Zdaj dejansko smo v teh razpravah pokazali, da pravzaprav osnovna energetska zgodba, to sploh ni več predmet, ampak je samo še politika. Žal mi je mogoče, da so nekateri poslanci malo preveč tudi padli na neke dezinformacije, kar mislim, da mi v Državnem zboru bi pa le morali znati ločiti zadeve med sabo ali pa zrno od plev ali pa kakorkoli. Tako da tudi mogoče vpletanje, ne vem, ministra Kumara zdaj v vso to zgodbo, danes se o odloku pogovarjamo, ki ga sprejema parlament, tako da to bi malo kategorično zavrnil kaj ste o njem govorili. Dalje pa mogoče tudi ne bi šel, pa bi, mislim, URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Dobro, hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli ste dobili besedo, čas pa še ni potekel. Čas določen za razpravo še ni potekel in vas sprašujem ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika še kdo razpravljati? Samo kolega Kordiš je? Dobro, potem kolega Kordiš boste imeli razpravo, 5 minut imate časa in potem bo razprava zaključena. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. In en sam razlog je, gospe in gospodje iz velike jedrske koalicije, zakaj danes preklicujete Referendum o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem? Zato, ker bi ta referendum izgubili kot dolgi in široki. Vse ostalo so zgodbice za male otroke. Sploh se je šlo v ta referendum z zavajajočim vprašanjem o prihodnosti slovenske energetike z namenom, da se pridobi ljudski podpis na projekt, težak 15 ali več milijard evrov, ki bo v naslednjem desetletju oziroma dveh požrl čisto vsa potencialna razvojna sredstva, ki jih ta država ima. Niste želeli sprejeti politične odgovornosti z imeni in priimki. To odgovornost ste želeli naprtiti ljudstvu v tej državi. Ne, ne govorim zgolj o politični odgovornosti, govorim tudi o potencialni pravni odgovornosti. Ljudstvo namreč pred sodiščem ne odgovarja. Za drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, pa že danes vemo, kaj bi se dogajalo, bi morali polagati na to račune, ne zgolj pred ljudstvom, ampak tudi pred sodiščem. Svinjarije so se začele, preden je bila sploh zapičena ta prva lopata: od zavajajočega referendumskega vprašanja do tajnega spletkarjenja o tem, kako se volja ljudstva ne bo upoštevala, če si ljudje slučajno drznejo uporabiti svojo demokratično pravico in glasovati proti, se pravi, glasovati drugače. Kot si je sprega političnega in kapitalističnega / nerazumljivo/ v tej državi mislila, da mora biti. In zdaj praktično vse parlamentarne politične stranke, ki stojite družno, skupaj, ne glede na siceršnja politična, ideološka prerekanja, stojite za pobudo, da, še za pobudo, da se referendum prekliče, da se ja čim hitreje. Ta blamaža, ki vam jo je eksplodirala v obraz, ko se je pred ljudmi zelo jasno pokazalo, koliko je ura in kako se jih poskuša pripeljati žejne čez vodo. Pometite pod preprogo, da se pozabi. Dajmo skloniti glave, dajmo izpeljati ta manever s preklicem referenduma, dajmo se 23. TRAK: (VP) 15.50 (nadaljevanje) skriti pod mizo za kakšen teden, dva, mogoče en mesec, tam po novem letu ljudje itak se ne bodo več spomnili, kaj se je sploh dogajalo in jedrska koalicija v široki zasedbi bo lahko delala naprej - podlago v obliki jedrske resolucije si je navsezadnje tako ali tako sprejela. Korupcija se bo veselo dogajala dalje, s to eno razliko, da pod to korupcijo ljudskega podpisa ne bo in vzporednice med Tešem 6 in JEK 2 postanejo samo še bolj izrazite. Iz vseh teh razlogov bom danes glasoval proti temu, da se referendum umakne. Poskušali s naplahtati ljudi, gospe in gospodje, zdaj se poskušate skriti pred posledicami svojih lastnih dejanj z minimumom ali nič politične odgovornosti. Ne, ne pristanem na to. Zamučkali ste, zdaj pa stopite pred ljudi, vprašajte jih, kaj si dejansko mislijo o drugem bloku, vprašajte jih, kaj si dejansko mislijo o vašemu političnem ravnanju in jim položite račune. Konec koncev ta isti narod, ki mu polagamo račune, je ta narod, ki nas je tudi izvolil. Enkrat za spremembo da pride ena zgodba do svojega zaključka z ustreznimi posledicami. Hvala. Hvala. Zaključujem splošno razpravo. In ker k predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, bomo glasovanje o predlogu odloka v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora zbora opravili čez 15 minut v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 87. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 16.10. uri. 16 in 10.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje o predlogu odločitve. Prosim, preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo. K predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Glasujemo.

67. izredno sejo Državnega zbora. Hvala.